Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je - Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Nakon što je Hrvatski sabor donio Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, hrvatska Vlada i sva tijela državne uprave prionula su primjeni toga zakona i pred vama je Godišnje izvješće za 2007. godinu koje je sastavljeno prema metodologiji koja je utvrđena na raspravi i nakon rasprave za Godišnje izvješće za 2007. godinu. Mi u izvješću utvrđujemo, a to nam priznaje i Međunarodna zajednica u progress reportu da je na polju zaštite prava nacionalnih manjina, na polju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina postignut napredak u svim njegovim segmentima. Naravno, cilj potpunog ostvarenja Ustavnog zakona još nije dostignut, to je jedan proces koji je iako u završnoj fazi, ali ipak treba vremena kako bi se do kraja na maksimalan način zaštitili pripadnici nacionalnih manjina. U ovom izvješću na cijelih 249 stranica navedeno je detaljno o kojim pravima se radi, koja su postignuća postignuta i napose, o utrošku sredstava za primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Stoga se vidi kako Hrvatska država nije štedila ni trudila ni novaca kako bi u cijelosti ili u maksimalno ostvarila prava pripadnika nacionalnih manjina koji proizlaze iz ustavnog zakona. Bilo bi pretjerivanje kada bih obrazlagao vama, cijenjene zastupnice i zastupnici, svaku pojedinu stavku i svaki navod iz ovog izvještaja, jer bi to oduzelo puno vremena. Samo ću naglasiti da je Vlada, postupajući po zahtjevu Hrvatskoga sabora, još prije ljeta utvrdila konačno izvješće i uputila ga rano sa namjerom da ono bude ranije razmotreno i izvješće za 2008. također ćemo u prvom dijelu godine kada sumiramo sve podatke svih tijela, osobito izvješća jedinica lokalne i područne samouprave, napravit ćemo ga, dostavit ćemo ga Hrvatskom saboru kako bi i kroz raspravu o izvješću mogli i dodatno intervenirati na polju zaštite nacionalnih manjina. Ja branim cjelovito izvješće, ali naglasak ću staviti na aktivnosti Središnjeg državnog ureda za upravu, dakle stvorili smo pretpostavke za registraciju i slobodno djelovanje Vijeća nacionalnih manjina, predstavnike nacionalnih manjina, osigurali smo zastupljenost u predstavničkim tijelima, izvršnim tijelima, donijeli smo sve zakone koji moraju osigurati zastupljenost. I nakon sljedećih lokalnih izbora u izvršnim tijelima dakle jamčimo u sredinama gdje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost, najmanje zastupljenost na razini zamjenika gradonačelnika ili zamjenika općinskog načelnika, ukoliko već kroz same izbore nije izabran načelnik. Poseban naglasak trebam staviti na provedbu Nacionalnog programa za Rome. To je problem cijele Europe i Hrvatska u tom dijelu ulaže velike napore i detaljnost izvješća što je sve poduzeto i koji su rezultati u primjeni toga programa ostvareni. Naglasio bih da osim osiguranja sredstava, koje je znatno više nego godina prije i institucije, državna tijela Ured za nacionalne manjine, Savez za nacionalne manjine, snažno provodi aktivnosti tijekom cijele godine, a i u drugim tijelima se osnivaju posebne jedinice, organizacione jedinice koje moraju raditi na unapređenju prava nacionalnih manjina pa tako i u Središnjem državnom uredu za upravu. Osnovan je Odjel za nacionalne manjine, izabran je i načelnik, evo ovdje kolega s nama da i on stekne dojam kako se o ovom važnom problemu raspravlja u Hrvatskom parlamentu. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, mi ćemo pažljivo saslušati primjedbe i prijedloge za sastav izvješća za ovu godinu i za smjer daljnjeg unapređenja prava nacionalnih manjina, a vas molimo da ovo izvješće prihvatite. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Izvjestitelji odbora. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U ime odbora gospodin zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, predstavnici Vlade. Odbor za ljudska prava i nacionalnih manjina razmatrao je na 13. sjednici Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Ovo izvješće Vlada Republike Hrvatske dostavila je predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 17. srpnja ove godine. Odbor je izvješće razmatrao kao matično tijelo sukladno članku 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U raspravi je konstatirano da izvješće pokazuje da su tijekom 2007. godine uloženi značajni napori u provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, što se ogleda kako u povećanom izdvajanju sredstava u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina, tako i u brojnim aktivnostima koje su Vlada i druga državna tijela poduzela u cilju njegove provedbe. Naglašeno je međutim da je još uvijek primjetna razlika između normativnih rješenja i proklamirane politike s jedne strane i onoga što se u praksi ostvaruje te da je stoga u narednom razdoblju potrebno da sva nadležna tijela, kako i na državnoj tako i na lokalnoj i područnoj županijskoj razini pojačaju aktivnosti kako bi se politika manjinskih prava dosljedno u praksi provodila. Pri tome je istaknuto da praksa provođenja Ustavnog zakona kao i činjenice iznijete o razmatranom izvješću iskazuju, ukazuju na to da se u narednom razdoblju osobita pozornost treba posvetiti otvaranju teškoća u ostvarivanju ovih manjinskih prava. Službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina, pristup sredstvima javnog priopćavanja, zastupljenost manjina u izvršnim i upravnim tijelima, zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, ostvarivanje uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu te nastavak intenzivne aktivnosti na ostvarivanju, ostvarivanje nacionalnog programa za Rome i akcijskog plana desetljeća, uključivanje Roma 2005./2015. Kada je u pitanju službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina upozoreno je na činjenicu koja je i konstatirana i u samom izvješću da uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina, pored pravosudnim i upravnim tijelima pokazuje tendenciju opadanja, da je broj zahtjeva za izdavanje dvojezičnih osobnih iskaznica u 2007. godini u odnosu na 06. godinu smanjen, kao i da još uvijek ima jedinice lokalne samouprave koje nisu riješile pitanje zakonom zajamčene dvojezičnosti pri čemu se teškoće ponekad pojavljuju i u sredinama gdje je dvojezičnost već bila uspostavljena kao dugogodišnja tradicija, u zagradi kao npr. (uporaba češkog jezika na području Daruvara). Slično je i sa očuvanjem tradicijskih naziva i oznaka na područjima koje tradicionalno naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina. Rečen je da ima slučajeva iako ne u velikom broju, da su izmijenjeni tradicionalni nazivi pojedinih naselja, pa bi u narednom razdoblju trebalo inicirati vraćanje ranijih naziva, ne samo zato što je pravo na očuvanje tradicijskih naziva naselja, ulica i trgova zakonom zajamčeno pravo nacionalnih manjina, već i radi stvaranja ozračja povjerenja i međuetničke tolerancije kao bitne pretpostavke za punu integraciju manjina i očuvanje multietničkog karaktera hrvatskog društva. Ocijenjeno je također da pristup nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja još uvijek nije zadovoljavajući posebno kada su u pitanju elektronički mediji. Prisutnost informacija na jeziku i pismu nacionalnih manjina u javnim medijima na većini manjinskih jezika je minimalna, tako da se moraju uložiti dodatni napori sukladno Ustavnom zakonu i preporukama Vijeća Europe o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Što se tiče prava nacionalnih manjina na zastupljenosti u izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave istaknuto je da su Izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samouprave, te donošenjem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi ove godine stvorene sve zakonske pretpostavke za rješavanje toga problema. Ostaje da se kroz nadzor lokalne samouprave koja je u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave u najkraćem roku utvrdi koje općine, gradovi ili županije nisu ta pitanja uredila svojim normativnim aktima, a na što su po zakonu obavezne, te da se u tom smislu poduzmu potrebni koraci. Novi lokalni izbori koji se održavaju u svibnju iduće godine, po mišljenju odbora prigoda su da se uskoro ovo manjinsko pravo u praksi ostvari. U vezi sa nedovoljavajućom zastupljenošću nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, u raspravi je naglašeno da je donošenjem odgovarajućih normativnih akata stvoren cjelovit pravni okvir i da je sada u pitanju poduzimanje konkretnih mjera da se taj problem čim prije riješi. Kako bi se postigli potrebni koraci, planove prijema u službu, natječaje i imenovanja u okviru pravosudnih tijela i tijela državne uprave trebalo bi kontinuirano pratiti i nadzirati njihovu realizaciju. da je za rješavanje svih naprijed spomenutih problema iznimno značajno što je formiran poseban odjel za nacionalne manjine u okviru središnjeg državnog ureda u čijem su djelokrugu poslovi koji se odnose na manjinske izbore i izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, nadzor nad statutima općina, gradova i županija u dijelu koji se odnosi na manjinska prava, te praćenje zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i lokalne i područne samouprave. Razmatrajući funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina, članovi odbora ocijenili su da je njihov rad još uvijek daleko od onog kako je to zamišljeno Ustavnim zakonom. Iako je velik dio izvješća posvećen upravo vijećima nacionalnih manjina izraženo je mišljenje da nedostaje analiza uzroka uočenih problema. Ta vijeća su zamišljena kao savjetodavna tijela sastavljena od izabranih predstavnika nacionalnih manjina radi sudjelovanja manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. U izvješću nema dovoljno podataka o tome u kojoj su mjeri vijeća koristila svojim ustavnim zakonom utvrđeno pravo da predlažu mjere za unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina u kojoj su mjeri bila uključena u rad tijela lokalne samouprave te jesu li ih ta tijela konzultirala u postupku donošenja kojima se uređuju pitanja od interesa za nacionalnu manjinu. Činjenica je, kako je i u raspravi naglašeno, da teče već i drugi mandat ovih manjinskih tijela, te da je krajnje vrijeme da se razjasni u čemu je problem. Nedostatak potrebnih materijalnih, financijskih pretpostavki za rad, nesnalaženje ili izostanak interesa, bilo na strani vijeća, bilo na strani lokalne samouprave. Kada je u pitanju koncepcija razmatranog izvješća u raspravi je konstatirano da je primjetan napredak u odnosu na prethodna razdoblja. Međutim, istaknuto je da su potrebna daljnja poboljšanja kako bi ovakva izvješća udovoljila svojoj temeljnoj svrsi koja nije samo konstatiranje činjenica i problema. Potreban je analitički evaluacijski pristup kako bi bilo razvidno što je a što nije učinjeno, koji je uzrok uočenih problema u provedbi pojedinih odredbi ustavnog zakona te što Vlada i nadležna državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave trebaju i namjeravaju učiniti da se uočeni problemi riješe. Nakon rasprave odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. prihvaća se izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina. zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za naredno razdoblje pripremi sukladno primjedbama i prijedlozima iznijetim u raspravi na način da ocijeni ostvarene rezultate, te uz prethodnu analizu uzroka ne provođenja pojedinih zakonskih odredbi predloži mjere za otklanjanje teškoća uočenih u njegovoj provedbi. Hvala lijepo. … /Govornik se ne Hvala lijepo. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske? Za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Ako se sve u ovim izvješćima bude svodilo samo na novac, na čemu je naglasak u ovom izvješću i ako sve bude bilo lišeno duše, uvijek će vladajuća ekipa moći reći da čini sve da se poboljša ili poboljšava položaj manjina. Ali ja opet s druge strane držim da će taj položaj iz godine u godinu slabiti. On će biti sve jadniji i pripadnici nacionalnih manjina sve će se teže izražavati svojim nacionalnim imenom, ali će zato s druge strane sve zdušnije podržavati one koji su na vlasti. Što je potrebno učiniti? Prvo, ja osobno držim da je pripadnicima nacionalnih manjina prvo potrebno vratiti ili dati tzv. dvostruko pravo glas. Samo na taj način ja sam mišljenja da možemo izbjeći getoizaciju pripadnika nacionalnih manjina. U trenutku kada neki pripadnik neke nacionalne manjine, manjine, suoči se sa glasačkom kutijom, kada mora glasati, pa se mora izjasniti kao Srbin, kao Talijan, kao Mađar, kao Slovak, kao Čeh, kao Rom itd. uvijek kod toga pojedinca nastupa neka kočnica, jer u jer u sebi misli zašto bi ili Istrajan, zašto bi netko nekoga trebao prebrojavati. Jasno, to nije nikakav rasizam, ali ja smatram da je to jedna svojevrsna getoizacija i da to vodi jednoj svojevrsno isto tako marginalizacija pripadnika ili pripadnike nacionalnih manjina. Istina je i to da ovo što Hrvatska u ovom trenutku ima, da je u Parlamentu u ovome času zastupljeno čak osmero predstavnika manjina. To ili takvu zastupljenost nacionalnih manjina u jednome Parlamentu nitko ne poznaje. To ni jedan Parlament ne poznaje. Kao što isto tako s druge strane nitko ne poznaje nigdje van Hrvatske da u neki Parlament netko ulazi sa ne više od 300 osvojenih glasova. I prva stvar koju bi trebala promijeniti ili današnja ili neka buduća parlamentarna većina je da dvije trećine znači 66% mandata u parlamentu izmijeni tu vrst zastupljenosti. Znači da se vratimo na pet mandata kao što je to bio slučaj do 2003., ali da jasno manjine imaju tzv. dvostruko pravo glasa. Kakav je položaj nacionalnih manjina? Prvo, ono što ja mislim da se taj položaj nacionalnih manjina ni na koji način ne može definirati ili izraziti samo novcem. Npr. u Istri Talijani mi njih doživljavamo autohtonim narodom, oni bilježe, oni su obilježili našu prijeratnu, poratnu prošlost. Oni su pretrpjeli enormnu nepravdu nakon drugog svjetskog rata, i nitko njih u Istri danas ne doživljava manjinom. Oni su nota bene dali nemjerljiv doprinos NOB-u i danas recimo poistovjećivati njih sa nekim ne znam fašistima itd. bilo bi sramotno. Egzodus koji je ispraznio nakon drugog svjetskog rata jednu Pulu, jedan stari Poreč, stari Umag, moj Buzet gdje nakon 2. svjetskog rata u starom gradu ostalo svega četvero ljudi talijanske nacionalnosti na broj. To je nešto što nas danas na tim Istarskim prostorima jednostavno primorava da više nikoga jednostavno ne dijelimo vi za vi nečije nacionalne pripadnosti na Hrvate, Talijane, Srbe, Crnogorce itd. Na Na žalost, u nekim sredinama ta vrst podjele još uvijek i dan danas postoji. Ja sam isto tako sretan i time se ponosim što u Istri ili ili Istru, što Istru nakon godine 1991. nije napustio možemo to slobodno reći niti jedan Srbin, niti jedan Talijan, niti jedan Crnogorac itd. Na žalost, to nije bilo pravilo i drugdje u ovoj zemlji. Da se razumijemo, ja zbog događanja u Hrvatskoj, a Hrvatska je bila izložena brutalnoj agresiji i razaranju, zbog toga normalno ponajviše krivim krivim i samo krivim taj Miloševićev režim. Ne Srbe, već Miloševića, jednog Jovića, Šešelja, Milutinovića, Karađića, Ađića šta je znam itd., ali i srpske vođe u Hrvatskoj koji '91. nisu postupili kao njihovi preci '41. i koji nisu odabrali onu stranu tj. one hrvatske stranke koje nisu nastupale sa tih nacionalističkih pozicija. Na žalost, Srbi su se '91. getoizirali, bili su instrument Miloševića i njegove politike Karlobag-Virovitica kako se to već zove Karlovac. Srbi '91. nisu vodili istarsku politiku da nijednom Hrvatu ne smije pasti kosa sa glave, kao što smo u Istri vodili politiku da nijednom Srbinu ne smije pasti dlaka sa glave. Upravo suprotno, nakon '95. neki drugi su jedva dočekali, nakon onog rušenja onih kuća itd. da se taj prostor očisti. Nama danas 2008. nema druge nego omogućiti tim ljudima koji su napustili te prostore da se vrate na svoja ognjišta. Bit će teško, ali bez toga jasno teško da može biti i suživota. Jasno je i to da srpski tenkovi iz jednog Beograda, Novog Sada itd. koji su bili prije toga posuti cvijećem odlazili su put Vukovara. Ono što se tamo događalo kao što sam rekao jutros za ovom govornicom kako ja to doživljavam je genocid. Genocid se dogodio jasno ne samo u Vukovaru nego u jednoj Srebrenici, no kao što sud u Haagu Srbiju zbog Srebrenice nije osudio na genocid sumnjam da će u hrvatskom slučaju biti drugačije i da će Republika Hrvatska uspjeti u svom zahtjevu. Ako je tome tako a svi smo ovdje svjesni da će tome biti tako, a Hrvatska i Srbija su susjedi, mi smo međusobno upućeni jedni na druge. Možda bi trebalo razmišljati da se sjedne za stol i obostrano odustane od tih tužbenih zahtjeva

vam riječ. Izvolite napustiti govornicu.

Ne morate zbog mene, ja ću se maknuti sa govornice. Ali ja vas uvjeravam a toga ste i vi jako dobro svjesni da će se u konačnici za godinu, dvije ili tri dogoditi upravo ovo na što upozoravam. nešto je nevjerojatno, da se svako elementarna pravila parlamentarne demokracije sa jednim parlamentarnim nasiljem poput ovoga koje vi gospodine Kajin radite kršite. Ja bih trebao propustiti i tolerirati kršenje poslovnika do neslućenih granica. A kako vi zamišljate demokraciju parlamentarnu? Kako je to moguće da vi tražite od mene da govorite izvan teme, da govorite što god želite i da se ne pokoravate onda ne meni nego poslovniku koji mora upozoriti zastupnika kada se drži izvan teme? Kakve veze ima rat koji je bio 90-tih godina, 1991. godine? Kakve veze imaju tužbe Hrvatske protiv Srbije, eventualne protutužbe Srbije? Pa molim vas lijepo, pa dajte držite se tolerancije. Pa kakve to veze ima sa Izvješćem Ustavnog zakona. Pa kakve veze ima to sve moguće povijesne ocjene, reminiscencije iz 90-tih godina na ovu temu? Nema veze. Pa dajte se držite parlamentarne demokracije. se ne čuje./… Pa nije ovo, ovo je hrvatska sabornica, ovo je parlament jedne zemlje. nitko ne može govoriti kad hoće, koliko hoće i što mu se sviđa a predviđeno je sa ovim poslovnim redom sve, sve je predviđeno. Pa nemojte na taj način raditi. Zašto dovodite do takvih jednih situacija?

ne čuje./… Idemo dalje. Vi ne priznajete poslovnik, ne priznajete poslovni red, ne priznajete sve. Priznajete jedino samo svoju volju da govorite kad hoćete i što hoćete. ne čuje./… Idemo, Klub zastupnika SDSS-a gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. potpredsjedniče, državni tajniče, suradnici. Ja ću ne zato što me ne zanima u ovoj materiji koja kako vidite nosi naslov Izvješće o provođenju Ustavnog zakona govoriti samo o izvještaju a neću govoriti nešto izričitije o položaju manjinskih zajednica i to zato što je izvještaj kako je ovdje dat nezavisno o količini materijala indikativan i to na način da da želim ovdje iznijeti primjedbe u pogledu načina izvještavanja o ovoj materiji, da ne ulazim u neke druge stvari. Ja ne želim niti hoću, moguće da i ne mogu barem ne u glavnim detaljima ili glavnom sadržaju osporavati ono što u ovom izvještaju piše. Ja ću ovdje reći nekoliko rečenica o onome što u ovom izvještaju ne piše a po mom mišljenju trebalo bi da unutra piše. Napravit ću jednu malu redukciju koja pretpostavljam neće neće umanjiti kako bih rekao glavni sadržaj ili bitan sadržaj onoga što piše u Ustavnom zakonu. Kad govorimo o provođenju Ustavnog zakona i uopće kad govorimo o Ustavnom zakonu onda mislim da je najvažnije participacija, zapošljavanje i ono što spada u segment kulturne autonomije. To su, mi to svi znamo ne trebam tu puno uvjeravati vrlo važne stvari kad je u pitanju Republika Hrvatska i njeno opredjeljenje i namjera da kažem tako i u istoj mjeri kad je u pitanju interes pripadnika manjina govoreći o svom položaju ili govoreći o pravima pripadnika manjina. Maloprije je gospodin državni tajnik otprilike ovako izrekao shemu o ocjeni provođenja zakona, napredak da. Dakle, napredak i ja se slažem da. U svim segmentima, rečeno je, u svim segmentima napredak. Ja imam tu izvjesno neslaganje. Napredak u svim segmentima i da i ne. Na nivou normativne regulative složit ću se, da, a na nivou prakse i provođenja, ja mislim ne. I treća stvar koja je ovdje izrečena, napredak u potrebnoj mjeri ili da budem drukčiji, napredak u mogućoj mjeri. Ja mislim ne, dakle nije postignut. E sad, reći ću zašto tako kvalificiram ili zašto tako govorim. Kad govorimo o ovom proteklom razdoblju, a mogao bih ocjenu ili opservaciju protegnuti na na vrijeme od donošenja Ustavnog zakona do sada, a proteklo je dosta godina, onda to možemo na kraju, zaključak možemo dakle o uspješnosti provođenja ustavnog zakona možemo sad izvući iz jedne činjenice. Činjenice koja se dogodila ili koju smo spoznali ove 2008. Vlada Republike Hrvatske donijela je akcijski plan u kojemu piše ili u kojemu je iskazano da su nužne ubrzane mjere na provođenju ustavnog zakona. A ako je trebao akcijski plan, to znači da postoji nezadovoljstvo provođenjem odredbi ustavnog zakona vjerojatno po svim objektivnim mjerilima. I naročito ako to treba provoditi sada ubrzano. To je ocjena dobre volje. To je ocjena dobre svijesti da stvar ne ide kako valja. Donekle je to i ocjena i ovih korelacija s Bruxellesom, pa donekle je to i ocjena u korelaciji s onim što smo mi u klubu s predsjednikom Vlade, s Vladom, našim kolegama o tome razgovarali. Ali sad te relacije nisu tako bitne. Važno je da smo došli do zaključka da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni s onim što se zove provođenje ustavnoga zakona. I ja mislim da je to dobar temelj da na tome možemo promijeniti praksu nabolje sutra, prekosutra, u nekom narednom vremenu. da je to, da nekako to ne smijemo smetnuti s uma. E sad, ova korelacija s izvještajem koji smo mi ovdje dobili. Mi smo dobili jedan materijal koji ima puno stranica. Dobili smo materijal u kojemu, ponavljam, sve činjenice vjerojatno jesu točne. Ali ono što ja mislim da nedostaje, a to je onako kako bih rekao kad nemam bolji izraz, problemski, kakvo je stanje u ključnim segmentima. Participacija, zapošljavanje, ostvarivanje kulturne autonomije, pristup medijima. Dakle, po mom mišljenju trebalo je to stanje sada nacrtati. I izuzev toga, dati odgovor na pitanje koliko god je moguće, što moramo činiti, tko će za to biti zadužen i dokle to možemo realizirati. Ja sam zadovoljan, ja naravno ne mogu osporavati značajnu cifru novčanih sredstava koja se za potrebe manjina izdvaja. Ali, ono što je duh ovog ustavnog zakona, dakle poboljšanje položaja manjinskih zajednica u svim segmentima. Ne možete mjeriti samo novcima, pa makar oni bili četiri puta veći od iznosa koji sada imamo. Ono što recimo meni pada na pamet ili s čim sam ja sad ovog trenutka nezadovoljan, mi u ovom vremenu, sada, jučer, za ponedjeljak je zakazan jedan seminar. Mi smo u fazi edukacije ljudi o potrebi provođenja ustavnoga zakona o načinu provođenja i propozicijama provođenja odredbi ustavnoga zakona. I još moramo ljude koji to konačno moraju izvršiti, moramo ih još uvjeriti da je poštivanje i provođenje ustavnog zakona državni interes. A rekao sam da je, znamo zapravo to, prošlo je puno godina od njegova donošenja. Ja sam potpuno svjestan procesa u koji se ide, ali ako smo mi u ovoj fazi ja mislim da bi bilo skroz dobro, zdravo da kažem tako, da u izvještaju ovakve vrste to napišemo i na takav način napišemo. I onda ćemo biti načisto što treba napraviti dalje. Ne radi toga da ja ovdje korim nekoga ili da netko prekorijeva mene. Ne radi se o tome. Ja se vrlo nadam da je naša zajednička intencija daj da vidimo što ne vrijedi, daj da vidimo kako ćemo to popraviti i daj da vidimo dokle to možemo dosegnuti. To je ključna stvar koju ja u ovom izvještaju ne vidim i to je ključna stvar zbog koje sam ja ovim izvještajem nezadovoljan. I ja naravno ne mislim da je za ovakav izvještaj sad nešto kriv državni tajnik ili ljudi koji ovdje sjede, ili ljudi koji ovdje ne sjede, a radili su na tome. Ne. Ja mislim da je to odgovornost Vlade i odgovornost ovog Doma da uspostavimo propozicije da se u toj stvari na neki način zada drukčiji zadatak. Jer, i reći ću to na kraju, u provođenju ustavnog zakona, a radi se o važnim pitanjima za građane čija je pozicija ranjiva ne bi trebao izvještavati na ovakav način. A ako hoćemo napraviti pomak. Ne podcjenjujem novce, ne podcjenjujem izmjene u normativnoj regulativi, nipošto ne podcjenjujem …/Govornik se ne razumije./… izabrane u manjinska vijeća. Ali ono što je važnije od toga da li ulazimo u leru ili vozimo barem prvom brzinom. Volio bih da u izvještaju govorimo o ovim brzinama, metaforički rečeno više nego o nekim drugim stvarima. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo pred nama je Izvješće o provedbi ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina u odnosu na dosadašnja izvješća. Možemo reći da je ovo izvješće metodološki drugačije uređeno. Iz njega proizlazi i vidljivo je, vidljivi su usporedni podaci za prethodnu godinu a u svrhu lakšeg praćenja napretka u ostvarivanju prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Ovo izvješće je u najvećoj mogućoj mjeri prilagođen zahtjevima nove metodologije. Ono pokazuje da je Republika Hrvatska opredijeljena za zaštitu i omogućavanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina te da je došlo do znatnog unaprjeđenja u ostvarivanju prava utvrđenih Ustavnim zakonom što je na kraju ocijenio i Savjet za nacionalne manjine. U prilog tome govori i podatak o sredstvima koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske za različite namjere, od obrazovanja, kulturnih programa, programa za Rome itd.. Tako da je iz izvješća vidljivo da je u 2006. godini utrošeno 84 milijuna dok je u 2007. godini utrošeno 131 milijun 527 tisuća i 332 kune što predstavlja povećanje od 55%. Zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina usmjerena je ne samo na zaštitu jezika i pisma kao bitnih obilježja nacionalnih manjina nego i na zaštitu kulturne različitosti kroz kulturne aktivnosti i sudjelovanje u političkom i javnom životu. Republika Hrvatska osigurava i ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koje oni uživaju pojedinačno ili zajedno sa drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini ili zajedno sa pripadnicima drugih nacionalnih manjina. Osobito kada govorimo o služenju svojim jezikom i pismom privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi. Odgoj, obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe nacionalne manjine, uporaba svojih znamenja i simbola, kulturna autonomija, održavanje razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanju i zaštiti svojih kulturnih dobara i tradicija. Pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica sa drugim pripadnicima te vjere. na pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja, samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. Zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima. Sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu kao i zaštita od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda. U ostvarivanju navedenih prava, pripadnici nacionalnih manjina ukazuju na određene probleme i problemi zasigurno postoje. Međutim, Republika Hrvatska se opredijelila za odlučnost u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, tako da ostvarivanje prava nacionalnih manjina bude na najvišoj razini a sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima. Stoga Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava ovo izvješće. Hvala. Hvala. Za Klub HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus-Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Pred nama je izvješće, čini mi se deblje nego ono proteklo i sudeći po tome kako ova izvješća o provođenju provođenju Ustavnoga zakona bubre, a i po još nekim elementima dalo bi se zaključiti da stanje zaštite ljudskih, odnosno nacionalno manjinskih prava rapidno napreduje u Republici Hrvatskoj. Pa u nekim segmentima vjerojatno je to i istina. Međutim, kao što je već i istaknuto u ime Kluba predstavnika nacionalnih manjina, činjenica je da je diskrepanca između normativnoga okvira i stvarne prakse još uvijek prevelika da bismo mogli sa zadovoljstvom konstatirati da smo usvojili demokratske standarde funkcioniranja i u teoriji i u praksi. Naravno da zemlja koja je prošla kroz rat poput naše, zemlja koja ima nasljeđe komunističke diktature nije i ne može na brzinu riješiti sve svoje probleme. Ali je činjenica da svaka zemlja koja sebe drži demokratskom, standarde poštivanja manjinskih prava koristi kao lakmus papir svoje uspješnosti u demokratskom procesu. Ja se sjećam vremena kada su naše istaknute pripadnike i predstavnike nacionalnih manjina uhodile tajne službe '90-ih godina, kada su nam slagale dosje, kada su nam upadali u organizacija, pokušavajući nas podijeliti kada su nas optuživali lažno, trančirali po medijima u političke svrhe. Sjećam se vremena kada nismo mogli koristiti pridjevak narodni jer nam se govorilo u uredu državne uprave da je u Republici Hrvatskoj samo jedan narod i samo ono što ima veze sa Hrvatima može nositi pridjevak narodni. A nitko drugi ne. Pa kad smo govorili: «Ali pazite u međuvremenu je registrirana i Srpska narodna stranka, kako je to moguće?» Onda je rečeno: «To je politički kompromis.» Sjećam se tih vremena i hvala Bogu da su daleko iza nas i hvala Bogu da postoji čitav sustav koji se trudi da se ti atavizmi anuliraju iz našega društva i da polako bivamo svjesni da smo svi mi pa čak i unutar jednoga dana pripadnici neke od manjina neovisno o tome da li se radi o etničkoj, da li se radi o kulturnoj, jezičnoj, socijalnoj, spolnoj ili nekoj drugoj manjini. Hrvatska narodna stranka od svojih samih početaka ponavlja i dok je stranke ponavljat će da je standard zaštite manjinskih prava standard po kojemu se prepoznaje smisao postojanja države. Prema statističkim pokazateljima ovoga izvješća možemo konstatirati čitav niz napredaka, ali još uvijek izvješće koje dobijemo jednom godišnje pokazuje visoku razinu ignoriranja u mnogim jedinicama lokalne samouprave kad se govori o poštivanju Ustavnoga zakona a osobito u onom, po onome načelu predstavnika odnosno predstavljenosti nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave, u upravnim tijelima, u predstavničkim tijelima i to ovo izvješće pokazuje. Iako se ne slažem s onim što je gospodin Kajin rekao odnosno što je kanio reći i što se moglo vidjeti iz njegovoga uvoda nije posve istina da razgovor o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije nije kontekst za razgovor o pravima i Hrvata i Srba, Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Budemo li to ignorirali nećemo biti u pravu jer to je doista istina, ali pametna državna politika može i mora izbjeći situacije u kojima će se sudovanje ovakvoga tipa odraziti na položaj nacionalnih manjina i u jednoj i u drugoj državi. Srbi u Hrvatskoj ne smiju osjetiti posljedice te tužbe kao što ne bi smjeli ni Hrvati u Srbiji osjetiti posljedice kontra tužbe. To je zadaća odgovorne političke elite u Hrvatskoj, a onda i u Srbiji. Međutim ostaje nekoliko otvorenih pitanja pa čak i nekih koja proističu iz predizbornih zahtjeva koalicijskih partnera vladajuće stranke. Podsjetit ću na bošnjačko pitanje. Još uvijek nije riješeno pitanje kako se nazivaju osobe osobe pripadnici nacionalne manjine koju u našim nacionalima pri policiji još uvijek mnogi vode kao Muslimani. I da ne bi bilo zabune možemo mi o tom pitanju govoriti što hoćemo ali je činjenica da bi drugačije rješenje ovoga pitanja jer Muslimani kao nacionalnost ne postoje više nigdje, bitno osnažilo bošnjačku nacionalnu manjinu. To politički establishment vladajuće većine još nije domislio niti odlučio i to nije dobro. Jednako tako pitanje dopunskoga prava glasa, ne dvostrukoga nego dopunskoga prava glasa jer ono govori o pozitivnoj diskriminaciji, a ne o privilegiji, jest pitanje od kojega možemo bježati i sigurno ćemo to činiti neko vrijeme ali ne zauvijek. Tko ne shvaća da je to mehanizam demokratizacije koji će vremenom dovesti do povećanoga međusobnog povjerenja većinskoga s manjinskim narodima taj ima problema s vlastitim identitetom. Žao mi je što neke informacije i izvješća koje mi posjedujemo u klubu ne odgovaraju posve duhu određenih odjeljaka ovoga izvješća prije svega kad se govori o sredstvima utrošenim za zapošljavanje Roma. Naše informacije govore da je daleko više odobreno nego što je potrošeno. Iz ovih statistika vidimo da se povećava broj suradnika u nastavi, da se povećava broj sezonski zaposlenih Roma ali još uvijek ostaje bolna činjenica, istina da u čitavoj državnoj upravi ne radi ni jedan jedini pripadnik romske manjine. Podsjetit ću desetljeće Roma i nacionalni program na snazi su već 3 godine. U 3 godine nismo se makli ni milimetar po tom pitanju. Nadalje problemi romske zajednice u Republici Hrvatskoj višestruki su, ali tamo gdje su najeklatantniji nemamo pomake, a to je pitanje zdravstvene zaštite i to je pitanje pravne sigurnosti, a to vidite po tome da nemamo ni jednog jedinog policajca Roma i da nemamo nikakvog obrazovanog kadra u zdravstvu. Zar ne bi bilo pametno i dobro koncentrirati dio svojih snaga upravo na to da se obrazuju ljudi, osposobe ljudi pripadnici te nacionalne manjine koji će neposredno raditi na anuliranju ta dva velika problema. Tko bi to mogao bolje napraviti nego sami Romi? Nedavno je u Zagrebu 5. studenoga predstavljen javnosti prvi hrvatsko-romski i romsko-hrvatski rječnik i to je veliki događaj u povijesti romskoga naroda na čitavome Balkanu i u čitavoj Europi. To je prvi takav rječnik Roma u Hrvatskoj i to onoga jezika kojim govori velika većina Roma u Europi. Na promociji toga rječnika bili su najugledniji hrvatski filolozi, bili su ugledni romolozi iz Roterdama i Pariza i bila je predstavnica Ministarstva kulture jer je Ministarstvo kulture uz Savjet za nacionalne manjine jedina vladina institucija koja je podržala taj zahtjevni projekt dakle niti predsjednica Nacionalnog odbora i voditeljica desetljeća za Rome niti Ured za nacionalne manjine, a o drugim ministarstvima da ne govorim. To nije dobro. 5. studenoga vjerovali ili ne Međunarodna unija Roma baš zbog toga što je u Zagrebu izašao prvi hrvatski, hrvatsko-romski i romsko-hrvatski rječnik proglasila je Svjetskim danom romskog jezika. Dakle, upravo ovo što se dogodilo u Hrvatskoj određen je kamen međaš u romskoj kulturi, barem u jezičnoj kulturi za čitav svijet. Nadam se da ćemo to shvatiti i prihvatiti i zahvaljujem ujedno svim zastupnicima u Hrvatskome saboru koji su potpisali Povelju o proglašenju međunarodnog dana Romskoga jezika. Nadalje, jučer sam spomenuo problem koji muči 20000 ljudi koji su se zatekli '91. godine na okupiranim područjima a imali su rješenja o mirovini i imali su status umirovljenika u Republici Hrvatskoj. Nitko da prstom mrdne da im pomogne. 20000 ljudi je poniženo jer im se ne priznaje pravo na mirovinu, ono vrijeme koje su proveli pod okupacijom. Nisu imali nikakav alternativni izbor. Nije postojao hrvatski mirovinski fond. To je pitanje koje bi također valjalo riješiti jer to je elementarno egzistencijalno pitanje za ljude prije svega u područjima od posebne državne skrbi, za stare ljude od kojih mnogi sada sada umiru jer su u tako visokoj životnoj dobi. Jer onaj koji je bio u mirovini devedesete godine ili osamdesetosme ili osamdesetdevete danas ima jako puno godina i ne bi valjalo ignorirati ih. U ovom čitavom izvješću na stotinu, na 250 stranica samo na 2 mjesta spominju se konkretna imena i to na stranici 24. ovoga izvješća imena zastupnika u Hrvatskom saboru koji zastupaju nacionalne manjine i gle čuda. Na 157. stranici u dva pasosa, velike laude potpredsjednici Vlade i predsjedniku Vlade. Jer eto Romi su ih nahvalili za sve ono što su učinili za poboljšanje njihovoga društvenoga položaja. Pa jel' to stvarno treba na taj način ovaj izvještaj koncipirati da on ne može proći bez lauda, predsjednici Nacionalnog odbora koja ne želi niti odgovoriti na pismo organizatora promocije prvog hrvatsko-romskog, romsko-hrvatskog rječnika. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo izvješće, ali upozoravamo i dalje da previše pitanje zaštite ljudskih i manjinskih prava shvaćamo kao pitanje statistike i potrošenog novca, da premalo govorimo o sadržaju i stvarnim efektima mjera. Ako smo uložili tolke silne milijune možemo li izmjeriti kakvo je doista stanje? Možemo li pitati te pripadnike nacionalnih manjina koliko se, kako se osjećaju u zemlji koja im je domovina. To bi bio pravi lakmus papir i bez obzira kakav bio njihov odgovor nikad ga ne treba shvatiti loše makar bio i negativan. To je uvijek poziv da budemo još bolji i još proaktivniji. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege. Htio bih se uključiti u ovu raspravu još sa nekoliko napomena, pa moguće i pitanja. U ovom izvješću prikazano je detaljno stanje na području pojedinih općina, stanje na razini županija i cjelokupan jedan pregled. Međutim, po mom mišljenju moguće da bi trebalo razmišljati da se u budućim tim izvješćima i analizama pokuša taj problem iskazati razina općina i razina državna uprava. Jer u javnosti kod mnogih ljudi još uvijek vlada jedno mišljenje o općini kao instituciji koja je dugo godina i kako je ona izgledala i funkcionirala u predratnim godinama. Ja to moram reći da su općine u odnosu na nekadašnje općine da tako kažem u mnogim elementima bitno drugačije, jer je tada i državna uprava zapravo bila u općini, a sada općina po meni 50% ili možda više od 50% svojih aktivnosti usmjerava, odnosno radi sa određenom komunalnom problematikom kao svojim prioritetnim zadatkom. Dok sve ono što je ostalo vezano za ostvarivanja prava građana od raznih dozvola Poreske uprave i sveg ostaloga to zapravo više nije općina. To je državna uprava, građani svoja prava ostvaruju, odnosno trebalo bi da što bezbolnije to ostvaruju upravo u institucijama državne uprave. Konkretno mislim baš i na primjeru Baranje odakle sam ja, na općinskim razinama ne vidim ni u dokumentima, prije svega u Statutima bilo kakav ozbiljniji ili veći problem ako ga negdi moguće i ima da se ono ne ostvaruje onako kako je zapisano onda je to razina državne uprave, a u ovom slučaju je onda to samo grad Beli Manastir gdje postoje institucije državne uprave. Zatim još bih proširio taj problem, odnosno sugerirao da se analizira ili možda se prikupe podaci i kod velikih sustava i sistema kao što je HEP, Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste ili Uprava državnih cesta itd., javni bilježnik itd. tamo gdje živi manjinska populacija mislim da je za njih jako, jako velika pomoć ili Zavod za mirovinsko, Zavod za zdravstveno osiguranje itd. velika je pomoć za njih ako u tim institucijama od određenog broja službenika ima da li pripadnik, ne mora biti ni pripadnik, ali da ima službenika koji govori taj jezik, ne mora on biti Mađar, ali da zna mađarski bez obzira kojoj nacionalnosti pripada. To je taj praktični dio ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Ja sam upravo ovih dana imao razgovore i molio, iskreno se nadam da će se ostvariti jer ocjenjujem da jedan službenik kod javnog bilježnika koji će raditi u Belom Manastiru od 3, 4 koliko ih ima tamo može mnogo, mnogo više pripomoći tim ljudima koji se svakodnevno obraćaju od ostavinskih rasprava do svih mogućih drugih problema može daleko više pomoći nego ne znam ja koja odredba statuta ili zakona ili svega. Evo, toliko o toj problematici sasvim dobronamjerno. Što se tiče položaja Vijeća nacionalnih manjina tu bih također, ja sam i kad smo razmatrali izvješće za 6. godinu na taj problem ukazao kad se bude taj zakon da se pokuša na neki način regulirati, odnosno značaj Vijeća nacionalnih manjina u onim sredinama gdje su te manjine većina. Mislim to je jedan poseban problem. Ako je ta manjina većina, a to nacionalno vijeće je iz, da tako kažem liste političke opcije, onda on praktički nema nikakav poseban značaj jer samo vijeće je već sastavljeno tako da ona vodi računa o pravima nacionalnih manjina. Ako je to druga politička opcija, onda ona predstavlja određenu oporbu i zamjenjuje nekakvu političku stranku ili oporbu u istoj nacionalnoj manjini. Prema tome, mislim da i tu se onda pojavljuju i drugi problemi i materijalne prirode i svađe i pritisci i tako dalje. Što se tiče materijalnog položaja iz ovih materijala vrlo lijepo se može razabrati kakve su tu relacije. Tu stvarno mogao bih reći da vijeća nacionalnih manjina, to su uglavnom gradska vijeća i ljudi koji su u tim vijećima ili su i uposleni ili su samo članovi najbolje prolaze u Osijeku, a pogotovo u gradu Zagrebu gdje u jednom i drugom gradu možda ima između, ja sad znam ove podatke vezane za mađarsku nacionalnu manjinu, 800 do 1 000 pripadnika, možda u Zagrebu nešto i više koji imaju dvadeseterostruko ili još više većih prihoda iz proračuna grada jednoga i drugoga, nego što se to može osigurati, recimo u općini gdje sam ja načelnik, gdje je preko 42% su Mađari. Postoji vijeće i to im osiguravamo desetak tisuća u odnosu na nekoliko stotina tisuća u Zagrebu i na kraju ako se posvađamo onda ni to ne dobiju. Prema tome, i taj moment za nacionalne manjine bilo bi jako dobro kada bi se ta sredstva mogla na neki način koncentrirati na jedno mjesto, pa onda po nekim prihvatljivim kriterijima pomoći i dati za rad vijeća jer iz toga proizlazi da neka stvarno vijeća ne mogu raditi jer imaju minimum sredstava, iz tih materijala se to da zaključiti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, Antun Palarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pa, evo kratko je trajala rasprava, donekle i polemična, pa čak smo imali i osporavanja Hrvatska Vlada ima pravo naznačiti, pa čak se i pohvaliti sa onime što je postigla na ovom polju. Samo ću spomenuti osiguranje sredstava sa prošlogodišnjih, odnosno godinu prije 84 milijuna na sada 131 milijun. Dakle, povećanje od 55%, to je zahtijevalo da se mnogim drugim projektima oduzme kako bi se mogli osigurati projekti projekti koji se tiču zaštite nacionalnih manjina, pa tako i u pogledu Roma. Nije istina da nema Roma u policiji, ima doduše 3, nadamo se da će ih biti više, ali i ovo je korak naprijed u odnosu na ranije i nije istina da Hrvatska nije uvažila činjenicu da je u Hrvatskoj objavljen rječnik. Taj rječnik je financirala Hrvatska Vlada sa 155 tisuća kuna, a i otkupljeno je značajan broj knjiga od strane Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i Savjeta za nacionalne manjine. Što se tiče metodologije izvješća, moram reći da su o nacrtu izvješća raspravljali i pripadnici zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru i da nije bilo primjedbe na sam nacrt prije nego što je upućen u Vladinu proceduru, uvijek može biti bolje, uvijek taj izvještaj treba dopunjavati i za drugu godinu ja vjerujem da će i rezultati biti bolji u pogledu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, osobito u izvršnim tijelima jer smo propisali, ja bih rekao jedan jedinstveni mehanizam osiguranja zastupljenosti na razini općinskih načelnika i gradonačelnika. Neke stvari bi doista trebalo i preispitati. Doista, Vijeće nacionalnih manjina u sredini u kojoj nacionalne manjine čine većinu nema smisla i vjerojatno pisac ustavnog zakona to tako nije zamislio, ali tako piše i mi to moramo za sada primijeniti. Zahvaljujem svima koji su podržali ovo izvješće i koji su se držali teme dnevnog reda i mi smo dobili prijedlog zaključka odbora, za nas je to prihvatljivo, jest nova obaveza za Vladu, ali prihvaćamo predloženi zaključak. Hvala lijepo. Hvala.